Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа, предлагам на вниманието ви следния проект за програма за работа на Народното събрание за времето от 14 до 16 юли 2010 г., който бе обсъден на Председателския съвет: съвет: 1. Избор на заместник-председател на Народното събрание. 2. Проекти за решения за промени в постоянни комисии на Народното събрание. 3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. 4. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. 5. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. 6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта. 8. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. 9. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. 10. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. 11. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за Селскостопанската академия. 12. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. 13. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните. (Общ законопроект, изготвен от Комисията по земеделието и горите на основание чл. 71, ал. 2 от ПОДНС, по приетите на първо четене на 16 юни 2010 г. законопроекти за изменение и допълнение на Закона за храните.). 14. Законопроект за ратифициране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна. Тази точка е предвидена като първа за петък, 16 юли 2010 г.

г.). 17. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, приет от Народното събрание на 23 юни 2010 г., и върнат за ново обсъждане с Указ № 176 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. 18. Парламентарен контрол. Подлагам на гласуване проекта за програма.

По реда на постъпването, първо е предложението на народния представител Емил Василев, който желае на основание чл. 43, ал. 3 от правилника за включване като първа точка в настоящата програма на Народното събрание – приемане на декларация срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма. Подлагам на гласуване направеното предложение по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за

Процедура – народният представител Емил Василев.

Благодаря Ви, госпожо председател. Моля да бъде прегласувано, тъй като тази декларация е приета в ресорната Комисия по правата на човека още преди двайсетина дни. Забележете, колеги, с почти пълно единодушие – само 1 глас „въздържал се”. Декларацията почива на едни чисто цивилизационни, демократични и хуманистични ценности и предвид няколко неприятни прецедента, които имаме в последните няколко месеца, включително и с настъпила смърт на хора, аз смятам, че тази декларация трябва да бъде придвижена в дневния ред, тъй като Народното събрание е органът, който трябва да даде знак на обществото, че подобен род прояви на расизъм, ксенофобия и антисемитизъм са недопустими. Поради това Ви моля, госпожо председател, да подложите на прегласуване. Подлагам на прегласуване направеното предложение за включване в дневния ред – приемането на декларация срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма. Гласували

за включване като точка в дневния ред на Народното събрание за тази седмица – Проект на решение за създаване на временна анкетна комисия с предмет да установи какъв размер от средствата от излишъка на НЗОК е изразходван от началото на 2010 г., кой е разпоредил използването на тези средства и за какво са изразходвани те. Подлагам на гласуване предложението за създаване на временна анкетна комисия. Гласували

До председателя на Народното събрание е постъпило заявление от народния представител Лъчезар Богомилов Иванов, който на основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Правилника подава оставка

заявление от народния представител Светлин Танчев, който на същото основание – чл. 22, ал. 1, т. 1 от Правилника, моли да бъде освободен като председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Четиридесет Трето заявление от народния представител Пламен Цеков. На основание чл. 22, ал. 1, т. 1 от Правилника подава оставка от заемания пост – заместник-председател на Комисията по здравеопазването на Четиридесет Съгласно нашия Правилник подаването на оставки от заместник-председател на Народното събрание, съответно председатели и заместник-председатели обявява в зала без да подлежи на обсъждане и гласуване. Постъпили законопроекти и проекторешения от 7 юли 2010 г. до 13 юли 2010 г., както следва: Законопроект за ратифициране на Споразумението за отпускане на безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие в подкрепа на институционалната реформа в горския сектор за изпълнение на проект IDF N:TF-096228 между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси, съпътстващи – Комисията по земеделието и горите и Комисията по външна политика и отбрана; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи - Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм; - Законопроект за допълнение на Закона за „Държавен вестник”. Вносител – Румен Иванов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси; Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Вносител – Министерският съвет. Водеща – Комисия по правни въпроси. Съпътстваща – Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, както и Комисията по труда и социалната политика; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Вносител – Министерският съвет. Водеща - Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи – Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм; проект за Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносител – Румен Иванов и група народни представители. Разпределен на Комисия по правни въпроси; проект за Решение по Доклада на Временната анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „Държавен вестник”, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „Държавен вестник” от 2010 г. Комисията е избрана с Решение на Народното събрание от 13 май 2010 г. Вносител – Румен Иванов и група народни представители;

кой е разпоредил използването на тези средства и за какво са изразходвани те. Вносител - Михаил Миков и група народни представители. Господин Курумбашев иска думата.

Декларация от името на парламентарна група. ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Измина точно една година от работата на Народното събрание. Точно преди една година нашата парламентарна група подкрепи избора на госпожа Цецка Цачева за шеф на парламента. Ние смятахме и продължаваме да смятаме, че е суверенно право на най-голямата парламентарна група, разбира се, да излъчи председател на Народното събрание още повече с такава голяма преднина пред следващите групи. Една година е време за оценка както на правителството, така и на парламента, така и на дейността на председателя на парламента.

По отношение на Конституцията става дума за систематично отнемане на правото на народните представители от Коалиция за България за осъществяване на парламентарен контрол. Позволете ми да ви представя два скромни факта. Ние сме задали 400 питания и въпроси. Петдесет са отклонени и не са стигнали до залата, тоест около 15%. Още по-щадящ в това отношение е председателят на Народното събрание по отношение специално на премиера Бойко Борисов, към който ние сме задали 25 питания и въпроси, 14 от тях са отклонени. Тоест повече от половината. Когато става дума за организация и провеждане на парламентарния контрол, искам да ви цитирам съвсем конкретни факти. Тези въпроси се отклоняват на базата на собствена преценка. Връщат се по некомпетентност, отклоняват се с мотив, че са зададени преждевременно или некоректно и многократно се отнема думата на народни представители,

не достигат в конкретно министерство, за да се направи тази сметка – 2 милиарда ли са, един ли е, може да излезе и повече? Тези въпроси бяха върнати на моя колега с аргумента, че може да получи тази информация по Закона за достъп до обществена информация, както всеки един български гражданин – в 30-дневен срок. Висше право на народния представител е не да ползва това право на всеки български гражданин, а да контролира пряко от името на българските избиратели тези, които са членове на Министерския съвет. Нека да отбележа и два изключително груби гафа в работата на нашия парламент. Единият е приемането едновременно на първо и второ четене на един закон, който и в момента е в дневния ни ред, който естествено беше върнат от Конституционния съд – нещо, което просто не се е случило в двадесетгодишната практика на този парламент. Вторият случай, който искам да ви цитирам, е този с приемането на така наречената наркопоправка. Днес ние сме свидетели, че двама наши колеги поемат отговорността си с оставките от постовете си в парламентарни комисии, но всъщност пряко отговорен за дейността на „Държавен вестник” е именно председателят на Народното събрание, тъй като така пише и в нашия Правилник, а именно: „Председателят на Народното събрание упражнява контрол върху издаването на „Държавен вестник”.” Всякакви прехвърляния на отговорността върху заместник-председателя Лъчезар Иванов и върху споменатите двама колеги в случая са просто бягане от отговорност. Друг факт, който ми направи особено неприятно впечатление за работата на Народното събрание през тази година, беше допускането на груб, вулгарен и циничен език в тази зала. Тази агресия не носи полза за никого, а по някой път този, който нанася обидата, и обидата, която изрича, носи повече информация за обиждащия, отколкото за този, към който е отправена. господин Сидеров си позволи да използва думи, като да речем, „вибратор”. Госпожа Фидосова си позволи да използва дума като „кюфтаци”. И нито един път не беше направена забележка от председателя на Народното събрание. Тук идва дума за следващото нещо, на което искам да ви обърна внимание, а именно двойния морал. Когато се нарушава правилникът, независимо дали се нарушава от представители на мнозинството или на опозицията, следва председателят следва председателят на Народното събрание да прави забележка. Това обаче не се случва. В замяна на това обаче се случват други неща – стриктно се спазва времето за опозицията и някой път се забравя да се спазва времето за изказване за управляващите. Има непрекъснати указвания от страна на председателя на Народното събрание дали си в темата или не си и „ясно е какво искате да кажете”. Досега никога не съм чул едно указание към

Има един назидателен и менторски тон към народни представители. Бих ви цитирал: „Седнете си на мястото, господин Миков!”, „Помнете си мисълта, когато излизате на трибуната!”.

Имаме многобройни нарушения по начина на водене. Имали сме 111 заседания, в които 45 пъти е възразено по начина на водене. Колеги, приемете, че примерно половината са били основателни. Свидетели сме ежедневно и на друг факт – манипулация с кворума. Всеки път в залата се регистрират по-малко народни представители, отколкото действително присъстват.

дебатът да се предава по телевизията или не, гласуваха 175 човека. Очевидно е, че 35 човека не са влезнали за една минута в залата. Стигна се и до гласуване на откровено лобисткия закон за опазване на земеделските земи без дори да е гледан в Правната комисия. Не стига, че законът на нищо не прилича, а дори не минава и през Комисията Не стига, че имаме забележки по това как изглеждаме, но поне да спазваме процедурата. Всички тези изводи ми дават основание да кажа, че всъщност ние имаме поведение не на председател на Народното събрание, а на поведение на председател на политическата група на ГЕРБ. Ако такова поведение имат господин Велчев или госпожа Фидосова, това е съвсем нормално, тъй като те отразяват вижданията на 117 народни представители. Но в никакъв случай председателят на Народното събрание не може да си позволи откровено партийно поведение. Помните, че имаше един знаменит народен представител, даже хората говореха за Гиньо Ганев-стайл. Нека да ви прочета и един друг стайл: „Всички въпроси, които не са предвидени и упоменати, аз преценявам дали са процедура!”;

Трябва да ви кажа, аз си спомням като студент първия председателстващ стола на това Народно събрание – един легендарен старец, казваше се Йосиф Петров. Сигурно този старец сега като ни гледа горе, от небето, полусляп, пише епиграми за изказа и речника в това Народно събрание. Понеже малко отидохме към исторически преглед, искам също да ви припомня имената на други председатели тук на това Народно събрание. Искам да ви припомня имената на уважаемия господин Йордан Соколов, на уважаемия господин Огнян Герджиков, на уважаемия господин Георги Пирински и да ви кажа, че нито един от тях тримата не си е позволявал подобно поведение. РЕПЛИКА ОТ АТАКА: тук е българският парламент и тук няма място за фатмашки порядки. Благодаря. друго изявление от името на парламентарна група? Не виждам желаещи. Преминаваме към дневния ред по гласуваната от нас програма: Точка първа:

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ ще прочета проект за решение за избиране на заместник-председател на 41-то Народно събрание: „Народното събрание,

Избира народния представител Анастас Василев Анастасов за заместник-председател на 41-то Народно събрание”. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за избор на заместник-председател на Народното събрание.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще прочета проектите за решения от името на Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ

и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Р Е Ш И: Избира Делян Александров Добрев за заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм.” Подлагам на гласуване направеното предложение за избор на Делян Добрев за заместник-председател на Икономическата комисия. Гласували

„Проект за РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7,

„Проект за РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по здравеопазването Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ:

ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: 1. Освобождава Светлана Ангелова Найденова като член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.”

„Проект за РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: 1. Освобождава Димитър Бойчев Петров като член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. 2. Избира Таня Димитрова Въжарова за член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.”

„Проект за РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: 1. Освобождава Светомир Константинов Михайлов за член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.”

„Проект за РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: 1. Освобождава Валентин Тончев Микев от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”

„Проект за РЕШЕНИЕ за промени в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: 1. Избира Моника Ханс Панайотова за член и председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”

Продължение на дебатите от пленарното заседание в четвъртък. Бяха заявени желания за изказвания. Има ли желаещи да се изкажат? Заповядайте, господин Иванов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз подкрепям внесения Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, преди всичко защото този законопроект, който днес ще гласуваме,

Към въведените към закона текстове все пак смятам, че трябва да бъдат отчетени препоръките, които ни бяха представени в комисията от Асоциацията на българските авиокомпании. Основно две препоръки. Първата – към задълженията, които се вменяват на летищните оператори и които са записани в § 8 на законопроекта, би следвало да да бъде въведен и текст, който да изисква летищните оператори, заедно с другите ангажименти, които поемат, да имат задължение за охрана на въздухоплавателните средства. Въпреки че е нормално въздухоплавателните средства да се намират в зона на повишена сигурност, необходимо е да има такъв ангажимент, защото в противен случай действително няма ангажимент към охраната на въздухоплавателното средство, самите собственици на средството нямат възможност те самите на територията на летището да осъществяват собствена охрана на това въздухоплавателно средство. Втората ми препоръка е свързана с обстоятелството, че повишаването на сигурността на полета зависи в голяма степен от психичното състояние на персонала, на екипажа на съответния полет. В това отношение предложението авиокомпаниите да имат право да извършват проверка и тестване на членовете на екипажа за употреба на психоактивни вещества, се явява от ключово значение, за да се избегне всякакво съмнение, че екипажът е в добро както физическо, така и психическо състояние за осъществяването на този полет. Смятам, че между първо и второ четене тези две препоръки могат да бъдат внесени като допълнение към текстовете, които – отново повтарям – е абсолютно необходимо да бъдат приети, за да бъде нашето законодателство чрез Закона за гражданското въздухоплаване в съответствие с изискванията на цитирания Регламент № 300 от 2008 г. Към останалите части на законопроекта, тъй като законопроектът реално е съставен от четири части, мога да кажа следното. Част втора е свързана с разширяване на възможността за концесиониране на обособени части от летищните комплекси и специално за разширяване на възможността да може да се отдава на концесия правото на концесионера да събира цялата или част от такса „Паркиране на въздухоплавателното средство”. И в комисията, а и сега, поставих въпроса какви са таксите, които събират летищата за обществен транспорт в страната именно от такса „Паркиране на въздухоплавателните средства”? Защото това ще бъдат средствата, които ще престанат да постъпват в републиканския бюджет. Ще се събира ли от концесионера определена концесионна такса, която той трябва да плаща на летището за това, че той има право съответно да събира такса ”Паркиране” и какви са точно ангажиментите, които ще поеме концесионерът за сметка на събиране на такса „Паркиране”? Защото преди всичко ние като народни представители трябва да видим обществения интерес. Ако този текст е вкаран под натиск на концесионери, които искат да вземат и тази такса, извинете, аз не намирам достатъчно основания такъв текст да се гласува. И в комисията не получих ясен отговор, например за изминалите последни две или три години таксите, които се събират от нашите летища за гражданско обществено въздухоплаване от паркирането на застрахователните средства, за да може да се направи обективна преценка. А не да се гласува един текст, зад който ние не знаем какви финансови параметри има. По отношение на третата част от законопроекта, който третира промяна на правния статут на Авиоотряд 28, имам следната забележка. Авиоотряд 28 досега беше второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Сега с промяната преминава като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет. Не можах да намеря в мотивите на вносителя

извършването на тези полети от своя собствен бюджет. Напротив, считам, че това е много правилно и така трябва да се постъпи – всеки да знае какво ще внесе за това, че ще използва

определени функции, които министър-председателят, стоящ реално над този второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, ще трябва да осъществява (определени действия или да упълномощи човек да върши това). В крайна сметка Авиоотряд 28 извършва транспортни дейности. Под всякаква форма, както и да се погледне, това са транспортни дейности, които би трябвало може би да останат към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Всъщност това са моите забележки и коментари. Считам, че законопроектът е наистина навременен, трябва да бъде приет и между първо и второ четене някои текстове да бъдат допълнени или променени. Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам отношение към този законопроект, за да кажа, че напълно ще го подкрепя, защото той е логичен и необходим. Освен това, е едно имплементиране на европейското законодателство в българското. Бих направил само едно предложение в посока за сигурността: да бъде създадена нова към таксите, които се събират за кацане, паркиране и обслужване на пътници, ползване на пътнически ръкав, и за обезпечаване сигурността във въздухоплаването.

законопроект. Правя това разяснение и от гледна точка на това да не прочетем утре „лобистка поправка на ГЕРБ – увеличава летищните такси”. Нищо такова няма да има, защото и в момента сигурността се подсигурява от таксите, които се събират. Тоест ако 100 единици се събират от такси и 5 единици се разходват за сигурност, с моето предложение трябва да стане – 95 единици се събират от такси, а 5 единици ще се изразходват за сигурност. Общо 100%. 100%. Моля, отбележете, че в регламента изрично е записано, че тези 5 единици, условно казано, ще бъдат изразходвани единствено и само за сигурността, без никаква допълнителна печалба. Благодаря. Реплики? Няма. Други народни представители, които желаят да се включат в дебата? Заповядайте, господин Вълков. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! С въвеждането на Регламент 300 и Регламент 820 от 2008 г. се регламентира въпросът за сигурността във въздухоплаването. По него смятам, че има единомислие във всички членове на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Там всички сме единодушни по този въпрос и смятам да не се спирам на него. Основните теми, на които ще се спра – темата за такса паркинг и темата за Авиоотряд 28. По отношение на такса паркинг се дава възможност на концесионера да събира тази такса. Защо се дава тази възможност? Според мен има две основни причини. Първата е от гледна точка на стратегията. Вие знаете, че предлага да се концесионират летища и части от летища (имам предвид Русе, Горна Оряховица, товарния терминал в Пловдив), за които е необходимо да бъдат представени по-атрактивни условия за новите концесионери. Освен това, напълно нормално е този, който дава средствата за поддържане и изграждане на перонна механизация за съпътстващите дейности да може да събира таксите от тази дейност. дейност. Това не е прецедент. Съществуващата Наредба за използване на летищата за обществено ползване дава възможност на концесионерите да събират две такси. Едната е таксата за пътнически ръкав, а другата е за обслужване на пътниците, започващи пътуване в летището. Така че това е напълно нормално и е въведено Тук трябва да се има предвид, както каза господин Иван Иванов, че регламентирането трябва да е съобразено с концесионния договор или тези такси да бъдат съобразени с концесионните такси.

защото е имало работна група по този въпрос още през 2009 г. и са обсъждани мненията на всички министерства. Бяха изказани мнения, че може да премине към Министерството на отбраната, да остане към Министерството на транспорта или към Министерския съвет. Всички тези мнения са взети предвид от работната група и е взето решение за предложение към министъра да премине към Министерския съвет. Това е одобрено и е внесено в момента от Министерския съвет. Смятам, че е нормално да има такова управленско решение. Още повече, е напълно нормално и справедливо всяко ведомство, министерство или институция, която борави с бюджетни средства, да заплаща за ползването на услугите на Авиоотряд 28. 28. С преминаването към Министерския съвет ще бъде осъществен по-добър контрол. Защо казвам, че ще бъде осъществен по-добър контрол? Защото оперативно ще бъде управляван от Министерския съвет, а контролът по дейността ще бъде към Гражданска въздухоплавателна администрация, което означава, че ще имаме две институции. От една страна, до момента имахме само един принципал – това беше министърът на транспорта; сега Авиоотряд 28 ще е към Министерския съвет, на подчинение към министъра, а самият контрол ще бъде осъществяван от Гражданската въздухоплавателна администрация. В заключение искам да ви призова да гласувате „за” законопроекта, тъй като в комисията е приет единодушно. Между първо и второ четене ще имаме някои забележки по отношение на текстовете, които могат да бъдат направени. Благодаря. Реплики няма. Други народни представители, които желаят да участват в дебата няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Гласуваме!

Постъпил е доклад от Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, с който ще ни запознае председателят на комисията господин Огнян Стоичков. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД Относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, № 054-01-54, внесен от Галина Банковска и група народни представители на 15.06.2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 23.06.2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, внесен от Галина Банковска и група народни представители. На заседанието присъстваха Сергей Игнатов - министър на образованието, младежта и науката, проф. Борислав Борисов - председател на Съвета на ректорите, проф. Ваньо Митев - ректор на Медицинския университет – София, и доц. Лиляна Вълчева – КНСБ, и бяха представени писмени становища от министъра на образованието, младежта и науката, от Техническия университет - София, от Медицинския университет - София, от Лесотехническия университет и от Русенския университет. Законопроектът и мотивите към него бе представен от страна на вносителите от народния представител Галина Банковска. Предложението е изготвено от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и предвижда висшите училища да имат право да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и в образователно-квалификационна степен „магистър” след средно образование по професионални направления и специалности от регулираните професии, които са получили при програмна акредитация оценка „много добра”. Студентите ще могат да се обучават срещу заплащане само при наличие на незаети места, като броят им не може да надхвърля 10% от общия образователен капацитет на висшето училище. Уточнено бе, че това право трябва да получат всички висши училища, получили при институционална акредитация оценка „много добра” и „добра”. Министерството на образованието, приравняването на университети с двете оценки, защото и действащият режим на Закона за висшето образование ги поставя при еднакви условия да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „магистър”.

Същевременно министерството предупреждава, че промяната трябва да бъде въведена внимателно и при създаване на гаранции, че няма да бъде прилаган двоен стандарт за студентите, обучавани на места, субсидирани от държавата и студентите, обучавани срещу заплащане. Предложението се подкрепя от някои висши училища, като УНСС и медицинските университети и се отхвърля от други. В дискусията се включиха народните представители Валентина Богданова, Лютви Местан, Румен Стоилов, Алиосман Имамов, Георги Колев, Светомир Михайлов и Огнян Стоичков. Бяха направени следните критични бележки. Опитът на България показва, че през втората половина на 90-те години на XX век, когато имаше две категории студенти, се стигна до неравнопоставеност между тях и наличието на студенти от т.нар. „платено обучение”, водещо в посока на понижаване на качеството на обучение във висшите училища, приели такива студенти, поради натиска да бъдат задържани на всяка цена плащащите студенти. Оспорена бе приложимостта на предлаганата разпоредба, защото не е логично за места, които са субсидирани от държавата, да няма кандидати за безплатно обучение, а да се явят кандидати за платено обучение. Интерес за платено обучение има само към най-търсените специалности, които са със запълнен капацитет и те са предимно от регулираните професии. Университетите предлагат гъвкав подход, в който свободният капацитет от незапълнени специалности да се пренасочи към прием на студенти на студенти в тези специалности, към които има интерес. Това поставя два въпроса. Пренасочването на места към специалности със запълнен капацитет обезсмисля института на програмната акредитация, който определя капацитета по професионалните направления въз основа на няколко критерии, сред които водещи са специализирана материална база и квалифицирани преподаватели. В този смисъл бе направено предложение в проектозакона да бъде уточнено, че става дума за определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование капацитет на висшето училище по съответните професионални направления. Вторият въпрос е свързан с професионалните направления, в които капацитетът не е запълнен. Те обучават в професии, които не са особено привлекателни към момента, но са изключително нужни за успешното изпълнение на Стратегия „Европа 2020”. Това е допълнително основание тези места да останат държавно субсидирани и да не бъдат пренасочвани към други професионални направления. Друга възможност е университетите да заявят само 90% от капацитета в търсените специалности за държавно субсидиране и да запазят 10% за платено обучение. Подобен подход може да се приеме като налагане на имуществен ценз, като намаляване местата, за тези студенти, които нямат възможност да заплащат обучението си, но имат качествата да се представят успешно при кандидатстване във висшите училища. Според университетите наличието на подобно съотношение може да повиши вътрешната конкуренция между студентите и качеството на образованието, ако се обвърже с механизъм, при който примерно най-слабите 10% от студентите в държавна поръчка автоматично да минават към платената форма, а 10% от тези, които са в платената форма и са добри студенти, да минат към държавната форма. Друг аргумент е, че няма да има имуществен ценз, а само преразпределение на образователния пазар. Законопроектът цели да отвори държавните висши училища за тези студенти, които имат възможност да плащат и при действащия модел на висше образование отиват в частните университети. Държавните университети са по-привлекателни за тези студенти, защото дори максималните такси, които ще трябва да платят са почти два пъти по-малки от таксите в частните университети. Решава се и въпросът с обучението на студенти, които са граждани на Европейския съюз. Съгласно общностното право и българския Закон за висшето образование те се ползват с правата на български граждани и това носи големи загуби на българските висши училища. Въвеждането на платеното обучение ще създаде един стандарт за български граждани, който е приложим и за граждани на други страни от Европейския съюз. Извън законопроекта, на университетите бе препоръчано да се насочат към усилия за увеличаване приема на чужди студенти извън Европейския съюз, което е антикризисна мярка, защото представлява износ на образователна услуга, както и в посока обучение през целия живот, като търсят по-тясно взаимодействие с тези части от бизнеса, които имат интерес да инвестират в допълнителното развитие на кадрите. След проведено гласуване с резултат от 11 гласа „за”, „за”, 2 - „против” и 3 „въздържали се”, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! С предлагания законопроект се създава възможност при определени условия и ред държавните висши училища да имат право да провеждат обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и образователно-квалификационна степен „магистър” след придобито средно образование по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка „много добра” или „добра”. Броят на обучаваните срещу заплащане студенти ще бъде извън определения от Министерския съвет държавен план-прием за съответната година в рамките на определения капацитет на висшето училище, но не повече от 10 на сто от него. Таксите от обучението срещу заплащане ще постъпват в приходната част на бюджета на съответното висше училище. Уважаеми колеги, ние не можем да останем безучастни в период на икономическа и финансова криза към молбата на Академичния съвет на най-престижното висше училище у нас – Софийският университет, тъй като към настоящия момент държавата няма възможност да осигури необходимия финансов ресурс. Мярката произтича от тежкото финансово положение на висшите училища в условията на финансова криза. Без наличието на предлаганата със законопроекта възможност за създаване на собствени приходи, висшите училища ще изпитат остър недостиг на средства. Въвеждането на платеното обучение създава възможност за държавните висши училища да получат допълнителни финансови средства от осъществяваната от тях основна дейност – провеждане на обучение и придобиване на образование. Броят на обучаваните срещу заплащане студенти ще бъде извън определения от Министерския съвет държавен план-прием за съответната година, в рамките на определения капацитет на висшето училище, но не повече от 10 на сто от него. Тук ние направихме своите проучвания и действително ще се наложи между първо и второ четене да променим тази разпоредба. Важно е да отбележим, че управляващата партия ГЕРБ за първи път от толкова години осигури 40 млн. лв. за студентско кредитиране. Договорени са много добри условия по студентските кредити и аз смятам този факт за много сериозен аргумент в подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, който разглеждаме днес. Не бива да забравяме, че въвеждането на строг финансов контрол на средствата, получени от бюджета, а също така и на приходите от платеното обучение във висшите училища, ще предотврати потенциалните злоупотреби с тези средства. В този смисъл трябва да си припомним предложението на министър Игнатов в новия Закон за висшето образование да се раздели академичната от финансовата власт, а също така и да разглеждаме възможността по-голямата част от приходите от платено обучение да бъдат изразходвани за повишаване на квалификацията на преподавателите и за подобряване на материално-техническата база на висшите училища. Уважаеми колеги, ние проведохме редица работни групи, на които много внимателно и задълбочено обсъдихме всички становища, които постъпиха при нас в Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, внимателно обсъдихме писмото, което дойде при нас от Асоциацията на частните училища, на всички ректори, на експертите. Мога да ви гарантирам, че между първо и второ четене ще настъпят промени в редица от текстовете на Законопроекта за изменение и Закона за висшето образование, за да постигнем действително балансирана защита на интересите както на държавните висши училища, на частните висши училища и на студентите. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Банковска. Дебатът е открит. Има ли желаещи народни представители?

Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожи и господа народни представители, първо бих искала да помоля вносителите на този проект за закон да не определят записите в него като антикризисна мярка. мярка. Ако това е така, аз съвсем убедено ще повторя тезата си, зад която стоя, че намирам за нередно и неприлично в условията на икономическа криза държавата да преотстъпва своите конституционни ангажименти на българските граждани, разчитайки на техните доходи като на потенциални финансови възможности. Мисля си обаче, че тук проблемът е по-различен, защото повече от десет години откакто в тази зала дискусията по това да продължи ли да има платено обучение в държавните висши училища или не беше проведена и със забележително единодушие Народното събрание реши тази практика, законово уредена, да бъде прекратена, искането да се върне платеното обучение в държавните висши училища непрекъснато се поддържа. Преди писмото на Софийския университет, тази идея прозвуча като позиция на председателя на Съвета на ректорите, подобни желания бяха заявени в мандата на предишното Народно събрание, подобна философия се разработва и в предстоящия проект на Закон за висшето образование. Тук проблемът не е във вземането на една временна - за мен несправедлива, за вас необходима, законова мярка, а за едно разбиране за държавна философия за това как изглеждат държавните висши училища. В този смисъл аз питам вносителите: защо чрез народни представители се урежда политическата воля на държавата, а не чрез законопроект, внесен от Министерския съвет? Защото позицията на държавата в лицето на правителството за мен е важна, а не волята на една група народни представители, които, водени от различни съображения, представят пред нас един проект за закон. Това – първо. Второ, колеги, принципният въпрос каква е разликата между държавните и частните висши училища трябва да получи своя отговор. Тази дискусия очевидно ще продължи, обаче нейни отделни аспекти аз искам да споделя днес, използвайки проекта, който колегите са внесли. Какво е фактическото състояние днес? Прав е председателят на Съвета на ректорите, заявявайки, че статистиката сочи, че в момента държавата и частните висши училища съгласно уредения план-прием предлагат около 7 хил. повече места, отколкото е броят на завършилите зрелостници над 55 хил. в държавните висши училища и над 13 в частните висши училища. Формално погледнато всеки, който поиска да получи висше образование в България, е в състояние да направи това - независимо дали неговата диплома е 3 или е 6, независимо какъв е резултатът от кандидат-студентския му изпит. Даже когато е 2, процедурата по приемане по документи ще бъде очевидна. Какво решаваме ние с този закон? Чия е битката на този все по-свиващ се в България образователен пазар? Защото ако ви прави впечатление, разговорите за това как се води в България цялата организация на висшето образование опират до това що за стока е образованието и кой е готов да плати за нея. Само че никой не говори за качество. Битката не е за добрите студенти, а за многото студенти. В тази битка на чия страна заставаме? Защото в края на краищата всичко, за което говори днес Европа: за стимулиране на развитието на природонаучните науки, за това че висшето образование трябва да носи същностни характеристики като качество, като конкурентоспособност, не е тема на нашето обсъждане, а най-малкото тази мярка го поощрява. Ние с вас днес трябва да отговорим на няколко въпроса. И това са въпроси към колегите вносители. Първо, говорим, че предоставяме за платено обучение 10% от свободния капацитет на държавните висши училища. Само че ако погледнете Закона за висшето образование, там има запис, в който пише, че този потенциално свободен капацитет се попълва в рамките на четири години с по 25% и държавата го осигурява със съответните бройки. година е учебната година, в която свободният капацитет трябва да бъде запълнен 100%. Потенциално незаети бройки на кандидат-студенти ще има, защото те са повече от желаещите.

на платени студенти. Когато говорим за свободен капацитет, колеги, кажете за кой капацитет става дума? Очевидно че капацитетът, който се определя по професионални направления, от който държавата е преценила своя интерес, не предоставя свободни възможности за платено обучение по атрактивни специалности, по които интересът ще бъде очевиден. За сметка на това коректно беше отразена дискусията в доклада на председателя на комисията. Ние ще трансформираме като потенциално възможни бройки тези, от които държавата има интерес. Второ. Тогава, когато говорим за приемане на студенти, бъдете любезни, очертайте рамката, критериите и потенциалните изисквания, чрез които тези студенти ще бъдат приемани. въпрос не получи отговор, аз държа вносителите да го дадат. Той въобще не е толкова радостен. Съжалявам, че не се слушаме. Кой, уважаеми колеги, ще бъде приеман в рамките на платеното обучение, което вие очевидно ще разрешите? Кой? Никъде няма ред. Следващият по бал ли или тези – ще повторя примера с медицинските университети, които най-искрено настояват за платено обучение – които могат да си позволят да платят 17 18 хил. лв. на година? Съжалявам, що за мяра е това? Този човек, който носи на висшето училище по 18 хил. лв. на година, ще бъде отглеждан, пазен, развиван и той утре ще лекува и мен, и вас. Тази дискусия в тази зала се е случвала. Двойният стандарт на входа и в хода на обучението в държавните висши училища, които са ползвали възможности за платеното обучение, очевидно е бил факт. Аз съветвам всички, които с лека ръка днес ще натиснат бутончето „за”, да се обърнат към архивите на Народното събрание отпреди 11 години, за да разберат аргументите на своите колеги защо тогава единодушно са решили това да не се случи. Дискусията за това кой и как изчерпва двойният стандарт в обучението продължава и сега, когато говорим за магистрите, приети с държавна поръчка, и тези, които в края на краищата продължават да получават магистратурата си чрез платено обучение. Разговорът не е елементарен. Той е много важен, защото трябва да отговори на същностния въпрос: кого и защо поощряваме днес? Това, че държавата днес има проблеми, не е оправдание. Това, че ние в момента лансираме една теза, която има своята история и в годините, също не е достатъчно оправдание в тази хлабаво водена дискусия. водена дискусия. Всички ние трябва да дадем възможност основният критерий за това как оценяваме едно или друго висше училище да бъде качеството, да го стимулираме, да налагаме изисквания за това, а не да превръщаме образованието само и задължително в стока, без да търсим характеристиката му на една социална услуга, която правителството и ние като парламент сме длъжни да осигуряваме. Даже разговорът за образованието като ценност тук явно никога няма да се проведе. Ние ще бъдем длъжници към България утре, към децата ни, за които говорим. В този разговор аз държа да има професионализъм и отговорност, а не непричастност и демагогия. Няма такава. От тази гледна точка очевидно е, че аз няма да подкрепя закона, няма да го подкрепят и моите колеги от Парламентарната група на Коалиция за България, но аз продължавам да настоявам: ако ще водим сериозен разговор за това как изглежда българското висше училище, как изглежда българското висше образование, дайте да го правим с цялата сложност на проблема! Дайте да дадем възможност на висшите училища да правят пари, а не да им оставяме нулева година за научноизследователска дейност и да твърдим, че ще събираме такси от студентите. За какво ще харчим тези пари, колеги? По отношение на студентските такси законът е уредил начин за харчене. Вие тук с тях ще покривате и капиталови разходи, които са твърде ниски, почти нулеви за висшите училища тази година. Заявете си тезата! Не прочитайте просто и единствено предложение на академичния съвет на едно висше училище. Направете законово работещ този текст, за да знам убедено не просто защо няма да го подкрепя, защото аз няма да го подкрепя, а какво следва от това, защото в този му вид, с тези аргументи законът не дава такъв отговор. Това, че между двете четения ще кажете, че всички, които са получили много добра и добра оценка при акредитацията, ще имат възможност да правят това, то е очевидно. На практика всички. Това, че всички няма да могат да се възползват от тази възможност, е очевидно. Това, че някой ме туря в центъра на една битка между държавни и частни висши училища, е несериозно, защото ако ние трябва да ограничаваме тези възможности, сме лошият пример след законовото усилие за откриване на частния Пернишки европейски университет. Всъщност кому давате възможност за решаване на проблемите днес – на хора с пари, с ниски възможности, които могат да си плащат, за да получат диплома, и то по регулирани професии? Защото и правото, и медицината са регулирани професии и ние носим отговорност за качеството, което даваме, защото те са с европейски регламент. Много съжалявам, но така не се води разговор за това как изглеждат българските висши училища. Благодаря.

именно защото този разговор не е елементарен, както каза госпожа Богданова, а е сериозен, струва ми се, че има един голям отсъстващ от дебатите днес и той се казва Сергей Игнатов – министър на образованието и науката на Република България. Законът представлява една грамадна промяна в структурата на висшето образование,

Затова, уважаема госпожо председател, правя процедурно предложение разискванията по законопроекта да бъдат прекратени, докато не се осигури прякото участие на министъра на образованието и науката в тези дебати. Аз изпитвам истински респект от жертвоготовността на госпожа Банковска да представя законопроект с толкова радикални изменения в основните принципи на функциониране на висшето образование, но струва ми се, че нито министърът, нито Кабинетът биха могли по конкретния случай да се крият зад гърба на отделни народни представители. Тук е важно да се чуе отговорната позиция на титуляра на държавната политика. Струва ми се, че е абсолютно недопустимо продължаването на дискусията, преди да сме чули официалната позиция на министъра на образованието и науката, заявена именно от тази трибуна. Затова процедурното ми предложение е или да осигурите присъствието му, или ако това не е възможно по едни или други, в това число и обективни причини, моля да бъдат прекратени разискванията незабавно. Благодаря.

Прекратяваме. В стенограмата точно и ясно няколко пъти заяви „прекратяване на разисквания”.

Уважаема госпожо председател, благодаря за предоставената възможност. Искам да се извиня на колегите за може би не съвсем коректното представяне на процедурното ми предложение. Предлагам да бъдат прекратени разискванията, смисъл да бъдат отложени и те да продължат след като бъде осигурено присъствието на министъра на образованието и науката. Съвършено ясно и, струва ми се, разбираемо предложение и ви моля да не гласувате партийно пристрастно, защото ще направим грешка, ако вземем тези решения без участието на министъра на образованието и науката. Трябва да се чуе ясен ангажимент от страна на титуляра на държавната политика в сферата на висшето образование. Отлагане на разискванията и продължаване на разискванията с участието на министъра на образованието и науката. Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на основание чл. 45, ал. 2, т. 4 за отлагане на разискванията.

Гласували 104 народни представители: за 31, против 37, въздържали се 36. Предложението не е прието. Прегласуване – господин Бисеров. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, предлагам да прегласуваме процедурното предложение по още две съображения. Първо, от доклада на комисията не става ясно каква е позицията на министъра. Споменава се, че той участва в заседанието. Споменава се, че има някакво писмено становище, но ние, народните представители в залата, оставаме с яснота каква е позицията на министъра. На второ място, смятам, че е некоректно от наша страна да лишаваме от възможност министъра да дойде и да участва в нашето заседание и да провеждаме нашето заседание точно в деня, когато той отсъства от страната. Мисля, че това са две допълнителни съображения в подкрепа на процедурата и предлагам да я прегласуваме и да я уважим. Благодаря Подлагам на прегласуване процедурното предложение за отлагане на разискванията. Гласували

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо, ще се опитам да направя един скромен принос към това кой е авторът на текста, преди малко се търсеше министърът. Искам да запозная колегите, които имат желание да влязат в темата, че има искане от страна на ректора на Софийския университет, което беше казано в заседанието на комисията – то е част от стенограмата. Това искане на управляващата партия го приема като разумно, аргументирано, група народни представители са го внесли и днес е на нашето внимание. Това е относно предисторията на авторството. Важно е да се отбележи също, че на следващия ден фактическият автор на текста – ректорът на Софийския университет, се оттегля от собствените си виждания, с което направи лоша услуга на управляващите,

Сега по същество. Аз съм против въвеждането на два режима на финансиране на българското висше образование в рамките на държавната мрежа от висши училища. Първо, защото въвеждането на тази двойна система на финансиране на държавното висше образование през 90-те години доведе до много лоши резултати.

към края на 1997 г. и началото на 1998 г., че на практика всички държавни висши училища в България са в закононарушение и в някаква степен са пред вратите на прокуратурата. Когато се обсъди защо е така и се взеха всичките технически въпроси, с които аз нямам намерение сега да ви занимавам, се установи, че това не е поради лошата воля на ръководството на висшите училища в България, още по-малко на самите ректори, а поради същината на това, че за една и съща обществена услуга фактически се движат два потока пари – от държавния бюджет и от самите студенти, по-точно голяма част от техните родители. Това нещо е било плод на анализ и това е резултат от този анализ. Моето мнение е, че днес, години по-късно, нищо съществено не се е променило, за да има отново тази двойна система на финансиране. Второ, ако искаме да намерим възможност за увеличаване на парите за българското висше образование, то тук има ключова дума и тя е реформа. Може ли България да си позволи да има мрежа от над 27 държавни висши училища плюс един немалък брой колежи, които по смисъла на закона почти плътно са се доближили до понятието „висше училище”? Има ли пазар, който да поеме тези хора и те да дадат своя принос в развитието на обществения, стопанския живот на страната? Отговорът е – няма.

Тук се нуждаем от реформи, от намаления, за да може да се увеличи финансирането, а не с тази мярка, която няма да даде никакъв резултат. Ще дам конкретен пример, за да съм ясен. В една катедра, която поддържа бакалавърска програма в един среден европейски университет, преподавателите, които са на основен трудов договор там, са между десет спрямо броя кредити, които са необходими, за да се добие една бакалавърска програма. (Кредитирането е система, по която уеднаквяването фактически на техническия организационен процес на висшето образование в Европа вече е налице.) вече е налице.) В нашето държавно висше училище една бакалавърска програма не се поддържа от 10-12 преподаватели, а от няколко пъти повече. Идеята е, че част от тези хора се занимават с изследователска работа. Ако към това прибавим и съответния институт към Българската академия на науките, ще видим, че държавата по един скрит начин, по някаква система, бих казал некоректна от гледна точка на държавния бюджет, фактически финансира едно много голямо ветрило от хора, изследователи, слагайки ги на двете места. Това е болезнен процес. Съзнавам го. Знам, че това е много трудно да се направи, от който и да било ректор, от което и да било висше училище, но е неизбежен. Много дълго време се протака и се чака. Сега има воля за провеждане на такива реформи и аз ще ги подкрепям, но това не е част от реформаторска дейност. Това е отговор, който между другото, нека да си позволя една прогноза, от политическа гледна точка, е много хитър. Искате платено висше образование в държавните университети – каза управляващата партия – ето ви го. След три месеца, когато закъсат още, защото не се реформират, управляващите ще излязат, ще покажат приетия текст и ще кажат: сега нещо друго искате ли? От тази гледна точка политически това е маневра. Тази маневра има своя политически смисъл, но няма абсолютно никакъв смисъл от гледна точка на реформата в българското висше образование. Затова няма за какво да се дава подкрепа, защото това е палеатив, който ще си замре във времето. Забележете, дори не става дума за два потока, както беше, на държавно финансиране и на частна такса, платена такса, а става дума за 10% от капацитета, който остава свободен и незает. Интересът е към другите специалности, които са заетите – с други думи, няма интерес към тези специалности, няма кой да плаща там пари. Тоест накрая ще се получи една нула и и е обърната логиката. Аз разбирам там да беше казано: там, където е най-голям интересът, да се увеличи с 10%, за да се пусне платено. Тогава поне логика щеше да има. Сега смятам, че единствената възможност, която подлежи на обсъждане занапред, свързана с финансирането от държавата на българските университети, е в съотношението познато в Европа като 30:70. Става дума за следното: има не частни университети, уважаеми колеги, има не държавни университети, тоест университети, които не се издържат от държавата, но които реализират обществена полза и не реализират печалби. Защото има частни университети, и тук имаме проблеми с понятията, които са създадени, за да реализират печалба. В България имаме и тип недържавни и тип частни университети. Има университети, които са направени, и накрая разпределят печалба като търговски дружества, има и такива, които провеждат образователна дейност, но не разпределят печалба. Там, където има недържавни университети и държавни, европейската практика е показала, че бюджетът се отнася към тях по следния начин – на държавните дава 70% от издръжката и с 30% те формират такси, с които си допълват 100-те процента, а обратното постъпва с тези, които са недържавни – дава 30% и 70% се покриват от самото платено обучение. Ние в България по тази тема сме правили един много скромен дебат, почти не сме наясно с дълбочината на това: защо, какви са аргументите? Само подсказвам, че това е едната възможност. И другата възможност, за която аз пледирам, е да се остави сегашната държавна такса. Тя е смятана в Министерството на финансите внимателно, тя е правена върху издръжка и фактически е реално по силите по силите на българските семейства, на младите хора в България, които желаят да получат държавно висше образование. Тази държавна такса е различна за различните специалности, свързана е с издръжката на един студент, представлява част от общата финансова система за подкрепа на държавното

проблем. Колеги, няма основание да бъде подкрепяна тази инициатива. Има политически отзвук, аз казах според мен какъв е той, но не виждам смисъл да го подкрепя. Благодаря за вниманието. Няма. Господин Местан заяви желание за изказване, но тъй като твърди, че няма да му стигне времето, обявявам почивка до 11,30